registreerunud 48 Riigikogu liiget, puudub 53. Nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Aga enne, kui ma hakkan võtma vastu eelnõusid ja arupärimisi, on

Aitäh! Ma oleksin võinud muidugi ka natuke hiljem, peale neid üleantavaid dokumente oma nupule vajutada. Aga aitäh, et sõna andsite! Meil on täna esimene päevakorrapunkt eelnõu 222, Riigikogu otsuse eelnõu, ja siin on jälle kirjas, et selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Esmaspäeval me vaidlesime ühe teise sarnase otsuse eelnõu üle

Tegelikult see on täpselt samamoodi nii meie töö- ja kodukorra seaduse vastane kui ka põhiseadusvastane. Meie enda, Riigikogu õigus- ja analüüsiosakond ütleb niimoodi, nagu ka mina eelmine kord ütlesin, et Riigikogu koosseisu häälteenamus on nõutav üksnes selliste Riigikogu otsuste puhul, millega Riigikogu pöördub Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu. Riigikogu otsuste muude kui eelnõu algatamise ettepanekutega Vabariigi Valitsuse poole pöördumine Riigikogu koosseisu häälteenamust ei eelda. Sellised Riigikogu otsused võib vastu võtta poolthäälteenamusega.

Aitäh, hea kolleeg! Komisjon on lähtunud õigus- ja analüüsiosakonna vastavast analüüsist, mis ütleb, et see konkreetne otsuse eelnõu [eeldab] seaduse muutmist, toiduseaduse muutmist,

Henn Põlluaas, teine küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh! Julgen vastu vaielda. See ei nõua mitte seaduse muutmist, vaid nõuab pelgalt määrust ministri määrust –, nii et tegelikult see on väga sügav vaidluse koht. Aga ma tahaksin küsida, millistest kaalutlustest lähtudes on Riigikogu juhatus selle eelnõu, mis teie väitel ja komisjoni väitel nõuab koosseisu häälteenamust, pannud neljapäevasele päevale, teades tegelikult väga hästi, et neljapäeval ei ole mitte iialgi siin sellist arvu arvu saadikuid, et oleks üleüldse võimalik koosseisu häälteenamust saavutada. Kas see on mingisugune tahtlik

see eeldab sellise nõude kehtestamist seadusega või seaduse alusel. Kehtivas toiduseaduses sellist kohustust ega alust sellise kohustuse kehtestamiseks ei ole, mis tähendab, et ettepaneku elluviimiseks oleks vajalik vastava seaduseelnõu väljatöötamine.Mis puudutab selle eelnõu lisamist päevakorda, siis Riigikogu juhatus koostab nädala päevakorra nii, et oleks tasakaal koalitsiooni ja opositsiooni vahel, ka eelnõude esitamise poolest. Antud juhul oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni eelnõusid kõige rohkem.

Need ongi need kaalutlused, millest lähtuvalt me lisame kõik konkreetsed punktid nädala päevakorda.Head kolleegid, rohkem küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta ei ole. Järgnevalt võtame vastu eelnõusid ja arupärimisi. Kõige esimesena palun täna siia Riigikogu kõnetooli Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Mul on hea meel anda üle arupärimine peaminister Kaja Kallasele. Nimelt, peaminister on viimastel nädalatel päris mitu korda väitnud, et Tallinna linn, aga ka teised kohalikud omavalitsused ei kasuta riigi eraldatud raha sihtotstarbeliselt, justkui raha ei jõua tegelikult õpetajate palkadesse. Eile oli infotund, kus oli arutluse all väga oluline küsimus. Nimelt, teema oli riigiteede olukord ja teehoiukava.

omavahel seotud, aga sellest tulenevalt otsustasin teha omalt poolt arupärimise ja esitada järgnevad küsimused. Palun tuua välja täpsed andmed, millises ajavahemikus, millistes koolides ja millises summas ei ole riiklikult eraldatud raha jõudnud Tallinnas õpetajate palkadesse, sama palun teha ka kõikide teiste kohalike omavalitsuste puhul. Milliseid omavalitsusi see puudutab, millise summa ulatuses ja mis koole? Kui see väide tõesti vastab tõele ja kohalikud omavalitsused ei kasuta raha sihtotstarbeliselt, siis on riigil alati võimalus see tagasi nõuda. Miks pole seda siiamaani tehtud? Milliseid samme plaanib riik ette võtta, et raha mittesihtotstarbeline kasutamine lõpetada? Kas on plaanis algatada riikliku järelevalve menetlus? Veel üks oluline aspekt. Peaminister on väitnud, et streigi ajal õpetajatele palga maksmine on seadusvastane ning ta on uurinud võimalusi, kas on võimalik see raha kohalikult omavalitsuselt kinni pidada. Kui juriidiline analüüs seda näitab ja lubab, kas riigil on siis plaanis seda teha? Millised on sammud, mida peaminister plaanib edasi teha? Siin on ka mõned muud küsimused. Ma loodan, et peaminister saab peatselt nendele küsimustele vastata, kuna [teema] on päris pakiline. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Riina Solmani. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud saadikud siin saalis ja sidevahendite juures! juures! Samal päeval õpetajate streigi algusega andis Vabariigi Valitsuse rahandusminister Mart Võrklaev Riigikogule üle mootorsõidukimaksu kehtestamise eelnõu,

Tänases Maalehes Lemmi Kannu loos peredest, kes elavad Lääne-Nigula vallas, tunnistavad nii Rahandusministeerium kui ka teised riigiametnikud, et automaks on maainimeste suhtes ebaõiglane.

Aitäh! Head kolleegid! Hea Eesti rahvas!Dorohi Ukrainski narodeehkhea Ukraina rahvas! Täna seisame siin taas kõik koos. Annan üle 80 Riigikogu liikme avalduse eelnõu. See avaldus on Venemaa poolt küüditatud laste Ukrainasse tagasitoomise eesmärgil kokku pandud. Selles avalduses me lähtume rahvusvahelise õiguse kõige ilmselgematest normidest, mida Venemaa jõhkralt rikub. Selle Riigikogu avaldusega oleme me kõik ilmselgelt süütute Ukraina laste ja perede poolel ja laste kaitsel. Selle avaldusega me ütleme, et mitte mingil juhul ei tohi lapsi röövida ega küüditada, laste identiteeti ei tohi vägivaldselt muuta Venemaale sobivaks ja Venemaa sõjakurjategijad peavad jäägitu järjekindlusega saama õiglase karistuse. Aitäh!

kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja kaks arupärimist. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Asume nüüd tänase päevakorra juurde. Meie tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta" eelnõu 222. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Henn Põlluaasa. Palun!

austatud esimees! Austatud kolleegid! Meil on täna siin laual Riigikogu otsuse eelnõu 222, millega Riigikogu

See on muutunud aktuaalseks teemaks seetõttu, et üha rohkem kuuleme me sellest, kuidas me kõik peaksime oma toidulauda rikastama kõikvõimalike putukate, sitikate ja satikatega, sest see olevat äärmiselt tervislik, äärmiselt progressiivne ja päästvat loodust ja nii edasi ja nii edasi.

seal süüakse küll igasuguseid ämblikke ja skorpione ja jumal teab mis sitikaid veel. Nii et tõenäoliselt see nimekiri veel täieneb.

tooteid, milles on putukaid ja putukajahu sisaldavad lisandid sees. Neid võib kasutada leiva-, saia-, kondiitritoodetes, pastades ja nii edasi

Eestis ja Euroopa kultuuriruumis laiemalt puudub igasugune vastav traditsioon

sööma, kui neid pakutakse mingisugusel kujul. Aga pange tähele: see eelnõu ei keela Eestis erinevaid putuka- ja putukaid sisaldavaid toite, vaid see puudutab nende erimärgistamist. Palun väga, las inimesed, kes tahavad, söövad. See on nende eralõbu, seda me keelama ei hakka. See olekski täiesti üle võlli. Selle eelnõu eesmärk on see, et inimesed, kes ei taha putukaid sisaldavaid toite – kringleid, pirukaid, pastasid, mida iganes – süüa, saaksid sellest ära ütelda. Tänane, 2011. aasta euroliidu määrusega sätestatud toiduainete märgistamise kord, mis on ka Eestis seadustatud,

pisikesed – normid on kehtestatud nii –, et isegi korraliku nägemisega inimesed ei pruugi suuta välja lugeda, mis sinna kirjutatud on. Ja kui seal kuskil ridade vahel on mingisugune sitikas või satikas kirjas, siis see võib jääda kahe silma vahele.

kust inimesed näeksid kohe selgelt, et toiduaine sisaldab putukaid. Soovitav on ka see, et need toiduained oleksid nende tuvastamise lihtsustamiseks eraldi riiulil, mitte läbisegi kõikide muude asjadega, vaid nähtavalt kokku paigutatud. Itaalias ja Ungaris on sellised nõuded. Ungaris peavad putukavalke sisaldavad toidud kandma märgistust "Hoiatus! Toiduaine sisaldab putukavalke". Selge kleeps

tõttu keelatud traditsioonilistes toitudes – pitsades ja pastades – putukalisandite kasutamine. Ja alles hiljuti lugesin lehest,

andmeid teiste riikide kohta, sellepärast et see konkreetne eelnõu esitati eelmise aasta maikuus. Selle ajaga on üht-teist veel muutunud. Miks on see oluline, et putukavalke sisaldavad toiduained oleksid selgelt eristatavad muudest, meie mõistes tavapärastest ja normaalsetest toiduainetest?

võib tuua kaasa tõsiseid terviseriske. Nimelt võivad toiduna [tarbitud] putukad põhjustada allergilisi reaktsioone ja seda eriti inimestel, kes on allergilised koorikloomade, tolmulestade ja teiste putukate suhtes. Nii et kui me hoolime oma kaasinimeste tervisest, siis on ka see üks põhjus, miks peaks

mida mõned inimesed eelistavad süüa. Nagu ma mainisin, just nimelt see tänane kord, kuidas toiduainete sisaldus on

kuna see rikub ettevõtlusvabadust ja [eeldab] seetõttu toiduseaduse muutmist. See on täiesti absurdne väide, sellepärast et see eelnõu ei muuda seda

Nii et tegelikult see, et see eelnõu saadeti siia saali märkega, et seda peab vastuvõtmiseks toetama Riigikogu koosseisu enamus, on täiesti selge põhiseaduse ning meie kodu- ja töökorra seaduse rikkumine. See selleks, see on menetluslik külg. Tegelikult ma tõepoolest loodan, et kõik saadikud suhtuvad sellesse

oleks võimalus selgelt näha, et ahah, selles toiduaines on need sees, teises mitte, ja et oleks võimalus neid eksikombel mitte tarbida. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka mitmeid küsimusi. Kõigepealt Kersti Sarapuu, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Sul on väga huvitav teematõstatus. Minu küsimus on: kas sul on teadmist või kogemust, et Eesti ettevõtjad kasutavad putukaid oma tootmises, ja kas sa oled näinud, et meie kaubanduslettidel oleksid vastavad tooted müügil? Aitäh, Jaa, mul on andmeid, et meil on isegi olemas putukate-sitikate kasvatajaid ja nad on organiseerunud ja ilmselt neil on ka mingisugune klientuur, kes sellest on huvitatud. Aga kuna see asi ei ole ikkagi massiliseks muutunud, siis ma eeldan, et see ainult kinnitab minu seisukohta, et valdav enamus Eesti inimesi ei soovi putukaid, putukavalku ja neid lisandeid süüa, sest see on neile tülgastav ja vastik. Tegelikult ma ei oska täpselt öelda, kas need on meil kaubanduses laiemalt müügil. Ma ei ole käinud ekstra

tekkida kiusatus seda kuskile toitu lisada ja selle abil, ma ei tea, mingisuguseid uusi maitseid luua või lihtsalt massi kasvatada. Nii et Nii et sõltumata sellest, kas neid on täna meil müügil olevates toiduainetes ja toodetes või mitte, ma arvan, et selline märgistamine on igal juhul vajalik. Martin Martin Helme, palun! Aitäh! Võin siit kõrvalt kinnitada, et juba on Eesti poodides lettidel toidukaupa, mille sisse on pandud putukajahu.

suur ja väga kaalukas ideoloogiline programm. Selle ideoloogilise programmi [eesmärk] on kõigepealt loomulikult muuta ebanormaalsus normaalsuseks. See käib käsikäes homovärgiga ja kõige muu sellisega. Kõik, mis on ebanormaalne, tuleb kuulutada normaalsuseks.

seda. Me näeme tõepoolest – nagu mitmed muud asjad Euroopa Liidus on pööratud ideoloogiliseks –, et just nimelt ideoloogiast lähtuvalt surutakse inimestele peale

normaalsetest toitumistavadest tuleb loobuda. Ma arvan, et see on aja küsimus, kuni lõpuks leitakse, et ka

lõppu ei ole ja lõpuks me jõuame ikkagi selleni, nagu Stalin kunagi ütles – täna öeldakse seda lihtsalt veidike teiste sõnadega –, et pole inimest, pole probleemi. Ja emake loodus on päästetud!Nii et see on tõepoolest üks osa sellisest ideoloogiast, mis tähendab põllumajanduse hävitamist, inimeste normaalsete traditsioonide, kommete ja toitumistavade hävitamist ja nii edasi ja nii edasi. Aga mina olen selle eelnõu puhul

juhul selle erimärgistuse tegema. Omalt poolt võin öelda, et nii palju, kui mul on olnud sellel teemal inimestega kokkupuuteid, on kõik leidnud, et see oleks ääretult vajalik, sest nemad igal juhul hoiduksid sellistest toitudest. See ei ole mitte mingisugune ettevõtlusvabaduse küsimus, vaid see on inimeste vaba valiku austamise

teemapüstituse eest. Ma sain aru nii, et teil on tegelikult kaks põhjust, miks te arvate, et putukavalgujahu peaks olema eraldi käsitletud. Üks on see, et see on meile kultuuriliselt võõras, ja teine, et see on tervisele kahjulik. Siit siis küsimus. Mil määral te näete, et putukajahu on kultuuriliselt võõram kui näiteks sojaoa kasutamine, palmiõli kasutamine või oliiviõli kasutamine? Ehk siis lühidalt: kas te näete, et kuskil on konkreetne kultuuriline piir, mida meie eesti kultuuris võiksime süüa ja mida me ei võiks süüa? Kuigi, nagu te ütlesite, see on igaühe vaba otsustus. Ja teine pool on kahjulikkus. Te ütlesite, et see on kahjulik, tekitab allergilisi reaktsioone.

kas ta sööb sitikaid-satikaid, kas ta sööb hobuseliha, kas ta sööb koera ja rotti. See on iga inimese vaba valik. Me ei tüki kellelegi mitte midagi ette kirjutama.Aga täiesti selge on see, et selliste asjade söömine ei ole Eestis mingisugune traditsioon ega komme ja need on meile äärmiselt võõrad.

mingisugust toakilgišnitslit ega rändtirtsukotletti või ‑suppi või mida iganes. Küll aga leiate need kõik võib-olla mõne Aasia riigi kokaraamatust. Ja mis puutub sellesse, kas toidulisandid on kahjulikumad kui kitiin, mis mõnele inimesele allergilisi reaktsioone tekitab ja mida putukavalk sisaldab, siis selle eelnõu eesmärk ei ole sugugi [teha] mingisugust listi, nimekirja

Aga seda ohtu ma päris ei näe, et see väga lihtsalt võiks juhtuda, sest meie toiduseadus, vastavad ministri määrused ja ka Euroopa Liidu

Aga küsimus ongi just nimelt selles, et meie reeglid sätestavad sellele toidu koostise kleepsule

meie eelnõu ongi. Ma võin tuua ühe näite. See ei puuduta küll putukat, aga ühte teist minu jaoks vastumeelset asja. Olin ühe konkreetse kartulisalati tarbija mitmeid aastaid, võiks öelda, ja mulle väga maitses see, kuni ma ükskord juhuslikult vaatasin selle

ju teame, mis see on: kanarümbalt võetakse liha ümbert ära ja kondid lähevad mingisugusesse masinasse, mis teeb sellest pasta. Millegipärast leiti, et siukest ollust on vaja lisada tavalisele kartulisalatile, mida poes

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Teil on sellised, kuidas öelda, väga mõtlema panevad seisukohad. Mul on küsimus selle kohta, miks teie erakonna liikmed levitavad sotsiaalmeedias väärinfot meie kolleegi Karmen Jolleri kohta, väites, et tema soovitab inimestel süüa putukaid.

tuleb maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse, siis saate talle küsimuse esitada. Aga järgnevalt Rene Kokk, palun!

tullakse välja mingisuguste ideedega, igasuguste hullude ideedega, ja siis ühel päeval saavadki need reaalsuseks ja

tuleks loobuda ja üle minna ikkagi sellisele uuele ja progressiivsele toitlustusprogrammile. See kõlab nii, nagu oli okupatsiooni ajal, kui Gorbatšov kuulutas välja toitlustusprogrammi, aga

Nii et jaa, ma arvan, et me peaksime kõikides asjades jääma ikkagi terve mõistuse juurde ja mitte laskma ennast eksitada mingisugustest väga ekstreemsetest, hulludest hulludest arusaamadest. Ja mis kõige olulisem: me ei tohi selliseid asju – ma ei räägi mitte ainult putukate

Aitäh! Hea ettekandja! Ma arvan, et te mitte ei peaks terve mõistuse juurde jääma, vaid sinna kuidagi jõudma. See vandenõuteooriate levitamine on ikka surmani piinlik, kaasa arvatud see tänane eelnõu.

on see. Toidu märgistamine on elementaarne vajadus ja sellega kindlasti Euroopa [Liit] tegeleb. Peaks olema märgistatud nii loomad, taimed, putukad, molluskid kui ka kõik [muu] ja ma arvan, et üldiselt on sellega hästi.

Joller on EKRE kohta ja EKRE liikmete kohta öelnud, siis eks sealgi leidub igasuguseid asju. Ja nimetada seda eelnõu mingisuguseks jaburaks vandenõuteooriaks – noh, andke andeks, jälle tahaks öelda sedasama, mida ma oma vastuse alguses ütlesin. Kohe kibelen välja ütlema, aga viisaka inimesena jätan ma selle ütlemata.

Aga mina ei oska nüüd öelda. Kui Jürgen Ligi ei saa selle eelnõu pealkirjast aru, mis on putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamine, siis andke andeks, eks igaüks tegutseb vastavalt oma kompetentsi tasemele. Ma ei ole poole sõnagagi rääkinud, et me peaksime hakkama igale kilgile ja rohutirtsule ja

Kui austatud kolleegil selline hea mõte on, siis ta võib selle ka ametlikult välja käia ja tulla siia vastava eelnõuga. Eks me siis vaatame, kui tõsiselt võetav see on. Mina räägin, nii nagu siin ka kirjas on, toitude ja toodete erimärgistamisest ja sellest räägib ka see eelnõu, mitte mingisugusest utoopilisest umbluust. Aitäh!

globaalne liikumine, kes tahab ära keelata erinevad riietusesemed. Siis mulle tuli meelde, et eile oli mul saalis komisjoni ettekandjana ette nähtud selgitada ühte eelnõu, mida sina oled ise käinud tutvustamas õiguskomisjonis ning mis puudutab nikaabi ja burka ärakeelamist. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, miks Henn läks nüüd pulti ja hakkas iseennast rooskama ja kiruma, et on olemas sellised jõud, kes tahavad riietusesemeid ära keelata.

Aga sinu küsimus ei puuduta absoluutselt tänast eelnõu, ma võiks jätta sellele vastamata, aga sellele vaatamata ma ikka vastan. Tõepoolest,

kandma, on ju täiesti selged naiste rõhumise vahendid. Islami usk ega koraan ei nõua mitte kusagil, et naised peaksid olema kaetud, et nad saaksid ainult mingisuguse silmapilu kaudu maailma näha. See on täiesti selgelt välja mõeldud naiste ahistamiseks, et alistada nad meestele, et nad oleksid kodus, et nad ei suhtleks mitte kellegagi.

Rohkem ma ei räägi, sest tänane teema on ikkagi see eelnõu. Ma loen sulle veel kord ette – tundub, et ka sinul on raskusi arusaamisega –, mis siin on öeldud. Eelnõu pealkiri: "Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta". "Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete …" Ma ei tea, poisid, minge kooli! See on võib-olla neljanda klassi tase, kuhu te küündite praegu, kui te ei saa elementaarsestki asjast aru. Teie

et tarbijal oleks võimalik valida. Nii lihtne see ongi, siin ei ole mitte midagi keerulist. Ma saan muidugi aru, et sitikad ja satikad ja putukad ja mutukad ajavad inimesed elevile. Aga iseenesest on see väga lihtne teema ja väga lihtne eelnõu, mis tegelikult eeldab ainult vastava ministri määrust, et lisada nendele toodetele ja toiduainetele üks kleeps peale, ja muud mitte midagi. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jürgen Ligi, palun!

küsijad ei oleks koolis käinud või oleksid lollid ja rumalad. Ta jättis selle küll ütlemata, aga põhimõtteliselt said ju kõik aru, et seda ta püüdis vastuse pähe meile öelda. Minu arust on juhataja kohus sellisel puhul sekkuda ja praegu selleks põhjust on.

Ja nüüd selle asemel, et vastata kriitikale, hakkab ta ründama küsijaid. Kas ei oleks siiski juhataja kohus lihtsalt kerge märkus, et ärme lähe isiklikuks? See eelnõu on ju rumalalt sõnastatud ja rumalalt põhjendatud. Eelkõige peab vastaja siiski põhjendama, miks ta nii totrat sõnastust siin ette loeb ja selle kirja Aitäh! Istungi juhataja on seda meelt, et arutelu võiks meil siin saalis tõesti olla lugupidav ja

kui endise tippajakirjaniku kogemusega eesti keele vallast. Kuidas teie tõlgendate selle eelnõu pealkirja? Mina ütleksin eesti keele tundjana ja mul oleks häbi midagi muud moodi öeldes, mu eesti keele õpetajagi pööraks ennast hauas ringi –, et see on selgelt sõnastatud: putukate ja toiduainete erimärgistamine. Putukate erimärgistamine – tavaline lihtlause. Kas teie saate kuidagi teistmoodi sellest aru? Aitäh! Riigikogu juhatus ja Riigikogu esimees ei sekku eelnõude koostamisse ega eelnõude pealkirjastamisse seda selgitavad ikkagi alati eelnõu esitajad ise. Riigikogu istungi juhatajana ei ole mul sünnis anda hinnanguid nendele pealkirjadele.

väljendas väga selgelt oma seisukohta, et me arutame eelnõu 222. Istungi juhataja mainis seda. Head kolleegid, me läheme selle päevakorrapunkti aruteluga edasi. Järgnevalt ma palun siia Riigikogu kõnetooli maaelukomisjonis toimunud arutelu tutvustama maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Head külalised rõdul! Peab tunnistama, et meil komisjonis arutelu nii elavaks ei läinud, nagu saalis läks. Tuleb tunnistada ka seda, et see oli veidikene ootamatu.Komisjoni Komisjoni esimehena ma ütleksin paar remarki seoses sellega, millised väited on siit saalist kõlanud, enne kui ma jõuan otsuste juurde. Ma püüan teha hästi lühidalt.

Uuendtoit, nii nagu ka muu toidutootmine, on Euroopa Liidus, kaasa arvatud Eesti Vabariigis, väga selgelt reguleeritud. Võib-olla sellest arutelust jäi mulje, et putukad on ainukene uuendtoit või toit, mida me peaksime selles mõttes käsitlema.

Kogu see toit, mis meil kauplustesse müügile jõuab, on selgelt reglementeeritud ja kontrollitud selles mõttes, et see peab olema valmistatud vastavalt nõuetele ja on ohutu. Ehk ohutuse koha pealt ei ole mõistlik seda arutelu väga [pidada], sest

Nende andmete alusel, mida meile on ministeeriumist antud – me räägime juriidilisest, seadusandlikust baasist –, on selge viide sellele, et sellist muutust ehk sellist otsust selle eelnõuga teha ei ole võimalik, sellepärast et puudub seaduslik alus. Seda on väga konkreetselt öeldud ja selle tõttu ei ole minu arvates väga õige viidata siin, et meil on vaja teha üks väike käeliigutus. Kõik need muud emotsioonid, kas meile see maitseb või meeldib, ei ole sellel juhul olulised. Rääkides puhtalt turunduslikust [küljest] tarbimisest: kuna Eestis on sellist tüüpi toitude tarbimine väga-väga-väga minimaalne, peaaegu olematu võrreldes kogu muu tarbimisega, siis need, kes selliseid

üles. Kogu seda arutelu kokku võttes, viidates komisjoni arutelule, tegime me komisjonis otsuse, et tõepoolest, see eelnõu tuleb võtta päevakorda 17. oktoobril 2023. aastal. See otsus oli konsensuslik. Seda me teame, et eelnõud ei jõua sellise kiirusega siia, kuna siia jõudmise teed on üsna umbes. Konsensuslik otsus oli ka see, et määrata juhtivkomisjoni esindajaks maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse. Nii et tegemist on selgelt Riigikogu otsuse eelnõuga ja selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Martin Helme, palun!

see tohutu putukasöömise ja putukate toitudesse toppimise paanika või entusiasm või kuidas iganes me seda kirjeldame? Eluaeg oleme söönud muna, piima, liha ja juurviljasid ja järsku on putukad [sinna hulka] tekkinud. Kust see paanika on tulnud? Kes selle välja mõtles? Kes seda tagant tõukab? Ma tean, et Bill Gatesil on Kanadas tohutu suured farmid, mis putukaid toodavad. Okei, võib-olla tema reklaamib seda. Aga miks Euroopa Komisjon seda tagant tõukab? Aitäh!

Ja miks Euroopa Liit seda reguleerib? Reguleerib selle tõttu, et on olemas teatud nõudlus. Selle kõige alus – ja kõige olulisem alus – on see, et kui seda tüüpi uuendtoitu lubatakse turule, siis see peab olema kontrollitud ja inimese tervisele ohutu.

Mõnes riigis oli küsimus nõndanimetatud paigutuse regulatsioonis. Ungari ei ole Euroopa Liitu teavitanud sellest, et nad on seda reguleerinud. Ja Itaalias tegelikult käib alles tõsine arutelu selle üle.

tutvustamas seda eelnõu, tegelikult mingisuguseid vastuväiteid sellele ei olnud. Pigem leiti, et tõepoolest oleks see erimärgistus vajalik. Aga nüüd ma tahaks küsida selle teie väite kohta, et see nõuab seadusemuudatust. Toiduseaduse § 38 punkt 4 ütleb täiesti selgelt, et toidualase teabe esitamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Sellega tuleb arvestada ja see on see juriidiline alus. Sellele, et märgistust tervikuna üritatakse paremaks teha, ma juba viitasin. Aga konkreetse eelnõu puhul me räägime sellest, et ei ole seaduslikku alust selliseid muudatusi teha.

Aitäh! Hea kolleeg Henn Põlluaas, vastavalt meie kodu- ja töökorra seaduse § 68 lõikele 3 saab iga Riigikogu liige esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse.

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma ikkagi tuleksin selle märgistuse juurde tagasi just nimelt allergikute vaatevinklist.

selliste ainete sisaldus? Näiteks panna juurde erimärgistus, et oleks kohe näha, et vot see sisaldab seda [ainet], et inimene ei peaks hakkama pisikesest e‑ainete nimekirjast otsima seda märget.

on seaduslik regulatsioon. See, mismoodi ettevõtjad oma toitu ja toiduaineid märgistavad, on selgelt reguleeritud ja standardiseeritud just lähtuvalt sellest, et inimesed saaksid teavet selle kohta, mida nad võivad tarbida ja mida mitte.

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun Riigikogu kõnetooli kõnelema Arvo Alleri. Palun!

Seal on kõik seaduses välja toodud punktid, kuid seal on ka soovitused putukatoitude erimärgistuse ja viidete kohta, mis soovitatavalt võiks seal märgistuse peal olla: putukaliigi täpne ladinakeelne nimetus;

Eesti pitsatraditsioon ei ole teab mis suur, samas ma ei kujuta ette, et rukkileib hakkaks sisaldama tulevikus putukajahu.

uuendtoitude seadusandliku raamistiku täiendamist. Selle eelnõuga me anname valitsusele kolm kuud aega, et teha vastavad muudatused ja täiendused pakendi märgistuse ja erimärgistuse [korras].

juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

on 7 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 1. Eelnõu 222 on tagasi lükatud. Järgnevalt, head kolleegid, tänane teine päevakorrapunkt, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks abielu mõiste määratlemiseks" eelnõu 261.

Head kolleegid, mulle tundub, et ettekandja ei viibi Riigikogu saalis, mistõttu on meil jällegi tekkinud kahetsusväärselt arutelu võimatus ja me ei saa seda päevakorrapunkti avada. avada. Meie tänane istung ja ka Riigikogu täiskogu töönädal on lõppenud. Ilusat päeva jätku!